и се регистрирайте. възгласи: „Е-е-е!”) Уважаеми народни представители, разбирам радостта Ви за това, че имаме кворум. По седмичната програма днес ще започнем с т. 7. Вчера стигнахме

за госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева, за Ивилина Вергинова Алексиева, за Мария Веселинова Мусурлиева и за Севинч Османова Солакова.

че на основание Решение за приемане на процедурни правила за предложение за състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

и секретар на Централната избирателна комисия се произвежда от Народното събрание на 20 март 2014 г. Народното събрание провежда разисквания след представянето на всички кандидати по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – явно, чрез компютризираната система за гласуване”. И това е уточнено в решението. Предлагам да започнем с представянето на кандидатите по реда на тяхното внасяне. Първото предложение е от Парламентарната група на ГЕРБ. Представянето става: кандидатът се представя от вносителя на предложението до 2 мин. Заповядайте, госпожо Цачева.

Има ли противно предложение? Няма. Моля, режим на гласуване за допускане в залата на номинираните кандидати.

след това пролетно оживление! Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С оглед обяснимият и очакван интерес от страна на българското общество, във връзка с конституирането на ръководните органи на Централната избирателна комисия, от името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагам тази точка от седмичната ни програма, която е визирана като т. 1 в днешния ден, да бъде излъчвана пряко от Националната телевизия и Националното радио.

на тази точка от седмичната програма по Националното радио и Националната телевизия. Гласували

за избиране на член на ръководството на Централната избирателна комисия на доц. д-р Маргарита Иванова Златарева. Имам привилегията да представя нейната кандидатура и на пленарната зала, след като сторих това по време на изслушването в Правната комисия. е известна на юридическата общественост, както и в академичните и юридически среди. Това е човек, който е започнал своята кариера след завършване на магистратура „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет от най-ниското ниво като младши съдия и извървял всички професионални стъпки – районен съдия, окръжен съдия, върховен касационен съдия, в частност търговско отделение, конституционен съдия в Конституционния съд на Доцент Златарева има доцентура по граждански процес, доктор по право, специализация по конституционно право във Федералния специализация по банково право в „Джойнт Виена Институт” в Австрия, следдипломна квалификация по гражданско-правни науки в Софийския университет „Климент Охридски”. В момента преподава и в Нов български университет. Нейното име е свързано с не една и две публикации в списване на учебник по международен граждански процес, активен общественик, активно участвала в законодателни инициативи в различни състави на Народното събрание. Освен безукорната и професионална биография доц. Златарева има опит като член на Централната избирателна комисия затова ние считаме, че това е една достойна кандидатура за председател на Централната избирателна комисия, в който смисъл е предложението от името на парламентарната група. Моля останалите народни представители от другите парламентарни групи да се запознаят с биографията й, приложена към предложението ни, и да подкрепят нашата номинация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Следва представяне на предложението за заместник-председател на ЦИК от Политическа партия „Атака”. Господин Чуколов, заповядайте

Освен задължителният стаж като магистър по право Мария Мусорлиева е и член на ЦИК за избор на членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., а от 2011 г. е заместник-председател на ЦИК от квотата на Политическа партия „Атака” досега. Работила е като международен наблюдател в няколко международни мисии към ООН и като представител на ЦИК. Над 20 години работи като адвокат към Софийска адвокатска колегия. Член е на Висшия дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет от 2008 до 2013 г. Специализирала е „Държавно право“ в Германия, дългогодишен главен секретар на Българската лига за защита на правата на човека, акредитирана към ООН и Съвета на Европа. Тя е действащ медиатор, изпълняващ директор на Фондация ПИОРСИС. Работи активно за приложението на целите и методите на алтернативното решаване на спорове и конфликти. Владее немски, английски и руски език. Има специализации по „Теория и история на изкуството” към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и „Кинодокументалистика” към НАТФИЗ. Притежава добра професионална репутация и се ползва с авторитет Освен тази изключително богата професионална и юридическа подготовка и кариера госпожа Мусорлиева отговаря на изискванията на чл. 50,

Следва предложение от Парламентарната група на Движението за права и свободи за секретар на Централната избирателна комисия. Заповядайте, Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Имам честта от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да Ви представя

с квалификационна образователна степен „магистър”. Отговаря на всички изисквания на чл. 50 от Избирателния кодекс за заемане на длъжността.

Има придобита и допълнителна квалификация по Международни отношения в същия университет, а преди това е завършила и Институт за подготовка на учители със специалност „Български език и литература”. Има близо 20-годишен юридически стаж, придобит в практиката й като юрисконсулт, като секретар по юридическите въпроси на президента на Република 1997-2002 г., като директор на дирекция „Правна” в министерство, където работата й е била свързана с разработване на проекти по нормативни актове, индивидуални и общи административни актове и процесуално представителство. Госпожа Солакова има голям опит и като член на различни централни избирателни комисии от 1995 до 2005 г. и от 2011 г. досега. Участвала е в състава на ЦИК за местни избори през 1995 г., за избиране на Президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. и през за избиране на народни представители през 1997 г. Била е заместник-председател на ЦИК за местни избори в периода 1999-2003 г., както и заместник-председател на ЦИК за избиране на народни представители от 2001 до 2005 г., а от 2011 г. досега е секретар на

хора, които имат самочувствие, че са били в ЦИК и разбират от избори, и са професионалисти, то госпожа Солакова е била нашият учител, за което й благодаря! Следва представяне на кандидата за председател на Централната избирателна комисия от Коалиция за България. Заповядайте, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За мен е част да представя предложението на Коалиция за България за председател на Централната избирателна комисия – номинацията на госпожа Ивилина Алексиева. Ще подчертая, че това не е партийно предложение. Госпожа Ивилина Алексиева е номинирана от 14 неправителствени организации и това не е случайно. Госпожа Ивилина Алексиева е автентично гражданско лице ...доказан истински активист и говорител на гражданския сектор. Затова няма да изпадам в детайли, представяйки нейната професионална биография, защото тя не е човек, който се нуждае от представяне. Тя е човек, който публично, открито и смело е защитавала граждански каузи. Сред тях бих откроила две особено важни каузи: каузата за отговорно, прозрачно и честно управление, въплътена в цялостната дейност на Института за модерна политика, чийто изпълнителен директор е, и каузата за честни избори. Ако госпожа Алексиева бъде избрана за председател на Централната избирателна комисия, тя ще има възможност да въплъти тези две важни граждански каузи в работата на този изключително важен, независим държавен орган, каквато е Няма да изброявам многобройните квалификации и професионален опит. Всеки от Вас може да се запознае с референциите, дадени от различни граждански организации за госпожа Ивилина Алексиева. Ще кажа само, че тя по един безспорен начин съчетава брилянтна юридическа експертиза с богат опит в наблюдението и провеждането на избори, включително като член на Централната избирателна комисия и нормотворчески опит, свързан с изработването на първия проект за Изборен кодекс.

Уважаеми колеги, следва доклад на Комисията по правни въпроси, относно изслушване на кандидати за състав на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарните групи, народни представители и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, които не са парламентарно представени. Моля представител на комисията да ни запознае с доклада.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

ще Ви представя в съвсем кратко резюме доклада, тъй като той е доста обемист и отразява цялата процедура по изслушване на 24 кандидатури, които бяха депозирани за членове на Централната избирателна комисия и които бяха изслушани от Комисията по правни въпроси на 17 март 2014 г. г. Тъй като днешният избор касае единствено и само ръководството на Централната избирателна комисия, мисля, че не трябва да да занимаваме пленарната зала с останалите кандидатури, тъй като те са представени на президента, който има правомощия по силата на Изборния кодекс, да назначи извън ръководството останалите членове на Така че, съвсем кратко: „ДОКЛАД относно изслушване на кандидати за състав на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарни групи, народни представители и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, които не са парламентарно представени На свое заседание, проведено на 17 март 2014 г., Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за състав на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарни групи, народни представители и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, които не са парламентарно представени. Изслушването се проведе на основание чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 6 от Решението на Народното събрание за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. комисия. Председателят на Комисията по правни въпроси господин Четин Казак представи обобщена информация за всеки от кандидатите, които бяха изслушани по поредността на внасянето на предложенията. Той обърна внимание, че според т. 3 от Решението на Народното събрание, документите на кандидатите, които не са приложени към предложенията за тях, следва да бъдат представени в срок до 18 март 2014 г. По отношение на кандидатурата на госпожа Маргарита Иванова Златарева. Тя е предложение за член на Централната избирателна комисия от народните представители Цветан Цветанов, Цецка Цачева и Красимир Велчев от Политическа партия ГЕРБ. Предложението е внесено на 13 март 2014 г. в 14,03 ч. Госпожа Златарева е с висше образование, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър”.

подробна автобиография; - ксерокопие от диплома за завършено висше образование; - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж. От името на вносителя кандидатурата беше представена от госпожа Цачева. Тя подчерта, че именно опитът на госпожа Златарева е причината още на този етап от развитието на процедурата предложението на Политическа партия ГЕРБ да е номинирането й за председател на Централната избирателна комисия. В отговор на поставения й въпрос от народния представител Мая Манолова, госпожа Златарева изрази принципната си подкрепа за решението към Централната избирателна Според нея именно това е формата на участие на гражданските организации в изборния процес. В същото време, според госпожа Златарева, присъствието на много хора по време на заседанията на Централната избирателна комисия създава риск от затрудняване на работата на комисията, предвид кратките срокове, в които тя следва да се произнесе с важни за правилното протичане на изборите на изборите решения. кандидатура, която касае днешния избор е на госпожа Севинч Османова Солакова, предложение на Политическа партия „Движение за права и свободи”. Предложението е внесено на 13 март 2014 г. в 15,19 ч. Госпожа Солакова е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър”. Има близо 20 години юридически стаж. През 1995 г. е била член на Централната комисия за местни избори, а през 1996 г. – заместник-председател на Централната комисия за избиране на президент и вицепрезидент

за избиране на президент и вицепрезидент на Република България, а от 2011 г. до сега – секретар на Централната избирателна комисия. Към предложението са приложени: - писмено съгласие по образец; - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50; - подробна автобиография. От името на вносителя кандидатурата беше представена от господин Четин Казак. Той обърна внимание, че госпожа Солакова има близо 20 години юридически стаж, част от който като секретар по юридическите въпроси на президента на Република България и като директор на дирекция „Правна” в Министерството на земеделието и храните. Кандидатът е заемал и длъжностите член и заместник-председател на Централната избирателна комисия в нейните различни формати. В допълнение на представянето си госпожа Солакова уточни, че висшето й образование включва не само специалността „Право”, но и специализация по „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”, както и обучение в Института за подготовка на учители в гр. Силистра, а професионалният й опит е съсредоточен в сферата на административното право и процес и избирателното право.

Към предложението са приложени: - писмено съгласие по образец; - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50 от Изборния кодекс; - подробна автобиография; - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; - свидетелство за съдимост. От името на вносителя кандидатурата беше представена от господин Явор Нотев. Като акцентира върху авторитета на госпожа Мусорлиева в юридическите среди, той подчерта, че опитът й като член на дисциплинарни комисии към адвокатския съвет, ще допринесе за работата й като член на ЦИК. В допълнение на представянето й, госпожа Мусорлиева изтъкна опита си като международен наблюдател на избори в редица чужди държави. Като адмирира приемането на новия Изборен кодекс, тя обърна внимание, че предвидените в него кратки срокове за определени дейности на Централната избирателна комисия, ще изискват максимална концентрация и организация на много високо ниво на бъдещия състав на Според нея има известен риск именно поради кратките срокове, да се създаде впечатление, че Централната избирателна комисия не съблюдава заложените в Изборния кодекс правила за прозрачност и публичност. И последно, госпожа Ивилина Вергинова Алексиева е предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители, направено по предложение на множество неправителствени организации – Институт за модерна политика; Граждански комитет „Равни пред закона”; Център за независим живот; сдружение „Регион”; Европейски младежки алтернативи – Сливен; сдружение „Активно общество” – Видин; Независимият съюз за защита на потребителите; Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите; Читалище „Вселена – 2003” – Видин; Асоциация на рециклиращата индустрия; сдружение „Младежки инициативи в общността”; Национално сдружение „Диабет, преддиабет и метаболитен синдром”; сдружение „Глобална инициатива – София”; Фондация „Бъдеще 21 век”; Сдружение „Модерна Враца”; непартийно движение „Модерна България”. Предложението е внесено на 13 март 2014 г. в 16,30 ч. Госпожа Алексиева е с висше образование специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „магистър” от Софийския университет. Има повече от 15 години стаж. През периода април 2005 – април 2009 г. е била член на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори на народни представители. Към предложението са приложени: - писмено съгласие по образец; - писмена декларация, че отговоря на условията по чл. 50; подробна автобиография; - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование и копие на удостоверението за юридическа правоспособност; - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж; - свидетелство за съдимост. От името на вносителите кандидатурата беше представена от госпожа Мая Манолова и господин Борислав Цеков, представител на Института за модерна политика. Те обърнаха внимание на факта, че като представител на гражданското общество, госпожа Алексиева е защитавала много и различни каузи, а разностранният й опит като юрист, като наблюдател по време на избори, както и на експерт, работил

които подкрепят кандидатурата, господин Цеков изтъкна, че госпожа Алексиева по подходящ начин съчетава специализирания юридически поглед, активното гражданско застъпничество за честни избори и практическия опит в изборния процес, доказателство за което са и нейните публикации.

след като години наред, при извършването на мониторинг на изборния процес, Институтът за модерна политика е проявявал критично отношение към тази дейност.” С това искам да приключа представянето на кандидатурите в рамките на доклада по изслушването на всички кандидатури за членове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

Това е така, защото съгласно точка седем, тази по която в момента върви разискване, с решение сме определили, че т. 7 е: Избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Вярно е, както обяви председателят Миков, че във вчерашния ден в 16,35 ч., с входящ № 454-02-46 от 19 март 2014 г., има внесен проект за решение, който в точка първа, с неговите четири подточки, е в синхрон с точка седем от дневния ред, по който ние се движим. Точка втора обаче изцяло излиза от приетото с гласуване решение за обсъждане на дневния ред днес. Лично аз очаквах, че председателят Миков, с оглед правомощията му по правилника,

Това обаче не беше сторено, поради което считам за недопустимо да давате възможност на вносителите на внесения в късния следобед вчера проект за решение. Друг е въпросът, че то излиза извън правомощията на Народното събрание. Точка втора е изцяло противоконституционна, тъй като отнема правомощия на президента,

Твърденията на госпожа Цецка Цачева са изцяло неоснователни и в чисто юридически и в политически план изборът на ръководство на Централната избирателна комисия е придружен с проект за решение, който е внесен от Коалиция за България и се отнася до избора на председател. Така че и от формална гледна точка, макар че за всички присъстващи в залата е ясно, че няма как по друг начин да бъде избрано ръководство на ЦИК без решение на Народното събрание, формално такъв проект за решение е внесен. Ако има допълнителен проект за решение, който да е свързан с тази точка, какъвто е настоящият случай, естествено е, че той също ще бъде внесен и допуснат до разглеждане в пленарната зала. Това от юридическа гледна точка. От чиста политическа гледна точка изпадаме в абсурдната ситуация, ние от Коалиция за България и ДПС, да настояваме призивът на президента Плевнелиев за осъществяване на консенсус между политическите сили да бъде реализиран в пленарната зала. Защото, уважаеми колеги, ние изхождаме от разбирането, че постигането на компромис, постигането на консенсус, разговорите между политическите сили трябва да се случват публично в пленарната зала, а не в кулоарите, в които ние да се разберем коя евентуално би била удобната гражданска кандидатура. Така че мястото на този дебат е тук, в пленарната зала, поиска го и Президентът, който Вие подкрепяте, и наистина е лицемерие да се твърди подкрепа за президента, искане за консенсус и на измислено формално основание да се оспорва разглеждането на тази тема в пленарната зала. Тук е мястото, камерите са включени, нека всеки честно и почтено да си каже позицията, а не да се мишкува в кулоарите на Парламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ Уважаеми народни представители, така или иначе днес дискусията по тази точка от дневния ред трябва да приключи с решение.

Що се отнася до съдържанието му, това е предмет на дискусия и отделно гласуване на решението, евентуално разделно или изцяло. Така че, ако държите, ще подложа на гласуване Вашето предложение, но да правим редакция на решението на този етап преди дискусията, мисля, че е по-добре да протече дискусията, да

за да продължат разискванията и да се стигне до гласуване така или иначе на проект на решение, трябва да има някакъв проект. Аз ще Аз ще го представя тогава този проект, а в разискванията Вие всички тези аргументи по същество, можете да ги представите и те също ще бъдат предмет на произнасяне от пленарната зала. „Проект РЕШЕНИЕ за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република

на президента на Република България да назначи останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва, 2.1. Политическа партия „ГЕРБ” – 5 члена; 2.2. Коалиция от партии „Коалиция за България” – 5 члена; 2.3. Политическа партия „Движение за права и свободи” – 2 члена;

Нека това да бъде предмет също на разискванията освен персоналния състав, необходим за попълване на т. 1. Сега не ни остава нищо друго, освен да започнем разискванията. Откривам разискванията. Моля Ви за дискусия. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.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 на Народното събрание във вчерашния ден, в момента точката, която обсъждаме и проекта за решение, който следва да гласува Народното събрание, гласи: Избор на председател, заместник-председател и секретар на Централната избирателна комисия. Наименованието на тази точка и съответното решение, което следва да се гласува по нея, е изцяло съобразено с разпоредбите на Изборния кодекс, които задължават Народното събрание като единствено легитимен орган да избере ръководния състав на Централната избирателна комисия. Извън всякакви правила, извън всякаква практика в грубо нарушение на Изборния кодекс и на Конституцията на Република България, от това, което се случва в момента, след направеното ми възражение по допускане представянето и обсъждането му, ние дебатираме и второ по време внесено решение с наименование: Решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия. Уважаеми колеги от мнозинството, не допускайте ръководството на Централната избирателна комисия да бъде избрано с гласуване по това Ваше вкарано като съвсем самостоятелен Проект за решение във вчерашния ден, защото минираме работата на Централната избирателна комисия още с гласуването, което след малко ще се проведе тук. по точка, която не е внесена в дневния ред и няма гласуване за включването й като процедурен въпрос в дневния ред, Народното събрание да се произнася с решение. Оттук конституционносъобразността на цялото решение, което Вие ще приемете след малко, поставя в невероятен залог ръководството на Централната избирателна комисия. Призовавам Ви за разум, не го правете! Аргументите – по същество. Ще гласувате решение, което не е включено в седмичната ни програма, за което няма решение да бъде включено в седмичната ни програма. Тук има не едно и две решения на Конституционния съд в тази посока – какво се случва с подобен род решения.

В т. 2, уважаеми колеги, се предлага на президента на Република България да назначи останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва, и са посочени квотите.

защото в нито една разпоредба на Изборния кодекс не е предвидено Народното събрание да излиза с предложение спрямо компетентност, която е безспорна, на президента. С тази т. 2 ние дописваме – по-скоро Вие, които предлагате да се включи тази точка, или по същество правите автентично тълкуване на Изборния кодекс, което обаче се прави със закон, а не с точка в проект за решение. Дотук абсолютно юридически несъстоятелно е включването на това предложение и аз Ви уверявам, че то ще бъде атакувано, ако Вие си позволите да го гласувате, с което поставяме под съмнение легитимността, повтарям, на ръководството на Централната избирателна комисия, защото това е нашето задължение и нашата функция днес като Народно събрание и тук трябваше да бъде фокусиран дебатът върху избора на председател, заместник-председатели и секретар. На второ място, вече по същността на разпределението, така както са ни го предложили вносителите. Уважаеми дами и господа, с няколко думи простичко ще се опитам да обясня откъде идва спорът с оглед квотното разпределение на парламентарно представените партии, така както е записано в Изборния кодекс.

с оглед тяхното съотношение, такова каквото то е. А дали ще бъде с оглед резултата в проценти от последните проведени избори, дали ще бъде с оглед числеността на парламентарните групи при конституиране на Народното събрание или числеността, каквато е тя в момента, след напускането на народни представители на отделни парламентарни групи, в конкретния случай няма никакво значение. Спорът се свежда до това. Явно е, че няма как при избора на ръководството председател, двама заместници и секретар този принцип за паритет на парламентарно представените партии да бъде спазен.

да има от една политическа сила или народни представители от една политическа сила, предложен повече от един кандидат. Или простичко казано, всяка една от четирите парламентарни групи има право да излъчи по един от членовете на ръководството. Останалите членове безспорно се назначават от президента. Тук стигаме до ал. 8 на чл. 46 от Изборния кодекс. Там е казано, че при назначаване на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по ал. 7 – ал. 7 това е ръководството: председател, двама заместници и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции и така нататък. Преди това обаче има ал. 3, която казва, че комисията се състои от 19 членове, включително председател, двама заместници и секретар. Какво следва от това? След като е безспорно, че няма как паритетният принцип да бъде валиден за ръководството, ние – законодателят, сме имали предвид при гласуването когато се назначават членовете на Централната избирателна комисия, но без членовете от ръководството, защото за тях важи друго правило – позовах се на него преди малко, се запазва съотношението между парламентарно представените партии. Това означава, че от 19-членна комисия, като се извади по един член за двете политически формации, които имат представител в Европейския парламент – това са НДСВ и Синята коалиция, остават 17 члена, които следва да бъдат разпределени, като се държи сметка, повтарям: като се държи сметка за тяхното съотношение, изразено в квотен принцип. При това разпределение се стига до: Политическа партия ГЕРБ – 6 члена; Коалиция за България – 5 члена; Движение за права и свободи – 1 член; „Атака” – 1 член; НДСВ – 1 член и Синята коалиция – 1 член, плюс ръководството, което, за трети път казвам, се определя по съвсем самостоятелен ред. Този прочит на нормите, които в момента тълкувам, бе ясен за неправителствения сектор, публично – за неправителствените организации, които на кръгла маса още на 24 февруари веднага след гласуването на Изборния кодекс, кръгла маса, на която присъстваше и госпожа Мая Манолова, излязоха с разпределение, в което, включвайки и членовете на ръководството, дават следното съотношение между политически представените партии: ГЕРБ – общо 7;

всякакви други манипулации, повтарям, обричат на фалстарт Централната избирателна комисия.

да изтълкуваме нормите в смисъла – такъв, какъвто е заложен в тях, за да можем да имаме стабилна Централна избирателна комисия, която още в утрешния, в следващия ден да започне работа, защото има изключително много и важни отговорности с оглед на предстоящите избори, които чукат на вратата ни. От тук насетне обаче това, което се прави днес да се включва предложение към президента, да му се внушава как той да тълкува нормите на правилника, които са категорични и ясни, а това следва и от систематичното тълкуване на останали норми в Изборния кодекс по начина, по който се конституират районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии, секционните избирателни комисии и така нататък, е недопустимо и то ще има невероятни и политически последици. Затова, още веднъж: смирете се, уважаеми вносители! Вслушайте се в разума на закона! Не правете неща, които сте замислили със силата на мнозинството и с възможността от натискането на копчетата

Вие нееднократно по време на Вашето изказване заявихте, че това решение е противоконституционно, ще се видим в Конституционния съд, Конституционният съд ще отмени това решение. Имам един простичък въпрос към Вас. За да се отмени дадено решение или закон като противоконституционно или противоконституционен, те трябва да нарушават конкретен текст от Конституцията. Бихте ли цитирали конкретен член от Конституцията, който това решение нарушава и който би дал или дава основание на Конституционния съд да го отмени като противоконституционно? Доколкото чух от цялата пледоария тук, Вие претендирате, че това решение в частта му т. 2 нарушава Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Изборния кодекс по отношение на тълкуванията на определени текстове. При цялото ни уважение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и още повече – при цялото ни уважение към Изборния кодекс, който приехме заедно, с толкова мъки, те все още не са достигнали ранга на конституционни текстове, чието нарушаване да изисква от Конституционния съд да отмени някой друг нормативен акт, който би ги нарушил или би бил в дисонанс с техния смисъл. Така че искам да ми отговорите: кой текст от Конституцията нарушава това решение, че да го обявите за противоконституционно от тази висока трибуна? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак. Има ли друга реплика?

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Казак, когато по Конституцията Президентът има правомощие – чл. 98, т. 7, нямам текста пред себе да назначава членове на Централната избирателна комисия по ред, определен със закон, и когато в този закон изрично е казано, че членовете се назначават от президента, а друга институция – в конкретния случай Народното събрание, си позволява да му предлага разпределение как той да назначи членовете, това е изземване на правомощия на президента, в нарушение на Българската конституция, господин Казак. Благодаря Ви. Само да кажа за сведение, че чл. 98, т. 7 е: „назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон”. Това е текстът. Господин Казак – изказване. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин председател. Понеже колегите от ГЕРБ избързаха да ръкопляскат,

Конституцията в тази точка, която Вие цитирате, наистина дава правомощие на президента да назначава определени държавни служители,

Ако ми посочите такъв текст, тогава бих се съгласил, че Народното събрание би иззело конституционно правомощие на президента. При условие че няма такава изрична делегация на Конституцията и вменяване на правомощие на президента, значи това правомощие му е предоставено от един нормативен акт с по-ниско ниво от Конституцията, каквото представлява Изборният кодекс. Да, така че от тази гледна точка е абсурдно и не си правете по никакъв начин илюзията, че можете да сезирате Конституционния съд във връзка с това решение.

проектът за решение, който сме внесли с госпожа Мая Манолова, изпълнява напълно ангажимента, който има Народното събрание по силата и на Изборния кодекс, и на приетото от нас Решение за изслушване за членове на ЦИК и за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Ако видите диспозитива на решението, точка първа изцяло и изчерпателно изпълнява това задължение на Народното събрание, вменено му с Изборния кодекс. Точка първа гласи: „Избира председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, както следва”. Така че изпълняваме напълно това задължение, вменено ни от Изборния кодекс и от решението. По отношение на т. 2, уважаеми колеги Тя цели да отговори на призива на президента, който той отправи за това ние да му предложим разпределение, каквото считаме, че би следвало да бъде в изпълнение на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. И това е нашето предложение към президента. Никой не изземва негово правомощие, никой не избира, вместо него или никой не назначава, вместо него, членовете на Централната избирателна комисия. Народното събрание си позволява да предложи на президента такова съотношение и разпределение на местата в Централната избирателна комисия, каквото то счита, че би отговаряло на изискването на чл. 46, ал. 8 по отношение на квотното разпределение на парламентарно представените политически сили. Оттам нататък Президентът, който има правомощия по Изборния кодекс, подчертавам за сетен път, а не по силата на Конституцията, може да прецени и да реши в крайна сметка кого и как да назначи за член на Централната избирателна комисия. Никой не отнема това негово правомощие. Затова, колеги, аз Ви призовавам наистина да проявим разум, да проявим все пак отговорност и пред президента, на първо място, и пред нашите избиратели – да престанем с дребните заяждания и да си свършим работата специално по отношение на този важен орган, който от утре трябва да започне да организира – неминуемо, наближаващите европейски избори. Благодаря.

моля Ви да посочите кои текстове на Конституцията определят по какъв ред Президентът ще назначава представителите на президентската квота в различни органи, които се избират и от Народното събрание, от президента се назначават с указ, има случаи – и от Министерския съвет. Посочете ми тези текстове в Конституцията, които посочват

Това е нещо, което е определено със закон и Президентът изпълнява тези си задължения въз основа на закона, а не с Конституцията, господин Казак! Примерът Ви беше изключително некоректен и неуместен. Но това, което Вие предлагате в т. 2 на проекта за решение, на практика означава Народното събрание да вземе едно решение, че от президентската квота могат да назначават само ергени, или само руси жени, или само мъже с бради и да задължим президента да си изпълнява задълженията! Благодаря Ви.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колега Казак, нито Вие, нито аз сме конституционни съдии. Бих искал обаче да съобразите обстоятелството, че така както решенията на Народното събрание подлежат на контрол по конституционосъобразност, така и актовете на президента подлежат на същия контрол. Но моля Ви да съобразите и следното. По действащия допреди месец правен ред Президентът назначаваше след консултации състава на Централната избирателна комисия. Понастоящем това правомощие му е отнето, му е ограничено! Въобще цялата процедура, която беше установена в разпоредбите, касаещи ЦИК, беше насочена да навигира, да пилотира, да ограничава –Президентът да не вземе да направи нещо си! Та сега, и по най-груб начин, му казваме как се разпределят квотите, след като има норма за това в закона! Освен другото, спомнете си Проекта на процедурни правила, които добре че все пак съобразихте, но искахте и Правната комисия да му определя по допустимост кандидатите! Аз да Ви попитам: по допустимост кой провери професионалния опит на кандидата за председател? Благодаря Ви, господин Кирилов. Трета реплика – госпожа Цачева. Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. Уважаеми господин Казак, абсолютно несъстоятелно и без никакъв правен аргумент изключвате компетентността на президента по отношение текста на Конституцията, който цитирах, защото аргументът за това е в ал. 1 на чл. 46. С вашите гласове, и нашите е записано, че се създава Централна избирателна комисия, която е независим държавен орган. За държавните органи, когато по Конституция е предвидено Президентът да назначава, има ли отношение Конституцията, или няма, господин Казак? Искам да Ви репликирам най-вече по това да не намесвате призива на президента от вчерашния ден като основание за дописването на тази точка втора, защото това не решава конфликта между ГЕРБ и Движението за права и свободи. Обратно, задълбочава този конфликт. Защото с това решение, както искате Вие, Парламентът ще допише Изборния кодекс или, повтарям, ще извърши автентично гласуване, което е недопустимо да се случва с решение, а се прави със закон! Хората трябва да знаят, че това, което искате Вие, е съотношението между ГЕРБ и ДПС в Централната избирателна комисия да бъде две към едно! Ние да имаме общо шестима членове – ГЕРБ, която е първа политическа сила, а Вие с 36 депутати да имате трима Това е спорът и това трябва да знаят българските граждани – че съотношението, пропорционално според Вас, между резултатите от изборите и гласовете на българските граждани е две към едно в полза на ГЕРБ, при положение че процентите са:

Моля Ви, без подвиквания, господин Андонов. Напомням Ви да спазвате правилника. Заповядайте, уважаеми господин Казак. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Пак ще се върна на това, че Конституцията дава, в определени случаи, правомощия на президента да назначава и да има определена квота в определени органи. В останалите случаи този бланкетен текст, който Вие цитирахте, дава възможност чрез закон той да назначава и други държавни служители. Но в Конституцията изрично е упоменато – по силата на определен закон. Вие сами казахте, че досега Президентът е назначавал изцяло след консултации. Ние преценихме с Изборния кодекс, че ЦИК няма да се избира изцяло от Народното събрание, а ще оставим възможност на президента да назначи членовете на Централната избирателна комисия, но при ясно разписани изисквания в самия Изборен кодекс, които той е длъжен да спази, а именно пропорционалното разпределение между политическите сили, представени в Парламента, което изрично е записано в ал. 8 – че изключва ръководството, което се избира на съвсем друг принцип

че трябва да се спази пропорционалното разпределение между политическите сили, между членовете, като изключим ръководството на ЦИК и, разбира се, двамата членове, които са дадени по силата на самия Изборен кодекс на представените само в Европейския парламент политически сили. Това искаме ние от президента да направи, това му предлагаме да направи, защото според нас това е коректното тълкувание на нормата на ал. 8 на чл. 46.

Това е. Или го приемате, или го оспорвате. Но в крайна сметка Президентът е този, който ще назначи. Споровете са тук между нас. Президентът ни призова да намерим консенсус. Явно Вие не желаете да намерите консенсус (оживление, възгласи от ГЕРБ) и затова ще гласуваме този проект за решение – Президентът ще има крайната дума. Благодаря. господин Казак. Господин Чуколов – за изказване. Преди изказването да Ви кажа, че на балкона са учениците от „Цар Симеон Велики” – град Видин. (Ръкопляскания.) Само преди месец те влязоха в ролята на представители в Европейския парламент, заедно с 450 свои връстници, в Страсбург – от 22 страни, по линия на инициативата „Евроскола”, а днес са ни гости – да ни погледат малко и да разгледат Парламента. Господин Чуколов, моля Ви се, с телефона – не тук. Заповядайте, уважаеми господин Чуколов. ДЕСИСЛАВ Уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители! Какво се получава сега? Ние предлагаме на президента имената, предлагаме и разпределението.

2011 г. беше избран с измама, и Вие прекрасно го знаете. Ето го там Цветанов, който много добре знае – тогава беше председател на Предизборния щаб. Той много добре знае как беше избран Плевнелиев тогава.

Моя работа е и аз направих забележка на оратора да се отнася уважително към президента, а не е Ваша работа. Моля Ви, напуснете залата.

Президентът Плевнелиев не трябва да има тази възможност да назначава хората, защото, както казах, според нас от „Атака” и според много хора, които следят обществено-политическите процеси в България, той е избран с малко. Не трябва да му даваме тази възможност.

гости – когато се зададат избори, всички информационни емисии, публицистични предавания започват да показват едни репортажи как в дадена община, в дадена област, в даден град, село, махала се купуват гласове. От кого се купуват тези гласове? Замисляте ли се? От кого се купуват тези гласове?

един. Това трябва да е ясно. (Смях от ГЕРБ.) Затова ние си предлагаме със самочувствие нашите членове за Централната избирателна комисия. Господин председател, ще го направим и писмено, но сега в моето изказване го правя – ние от „Атака” предлагаме от ГЕРБ да няма хора, избрани на ръководни постове в Централната избирателна комисия.

Просто не го заслужават! Тези закони, които ги правим, тези правила, с които се съобразяваме и ние ги представяме на обществото, трябва да са съпоставени към обществото. Трябва да отговарят на житейската логика и истина, както казват адвокатите. (Силен шум Трябва да отговарят на това. Как ние ще изберем ръководство на Централната избирателна комисия, представете си, член на ГЕРБ?! Това е някакъв пълен абсурд. Пълен абсурд е някакъв!

Помните ли го това нещо? Това помните ли го? Господин Иванов мисля че беше. Излезте за реплика и ми кажете: какво правехте Вие с тази торба? Какво правехте с тази торба, бе? Накъде я носехте – към къщи, към ксерокса, на Бойко ли я носехте, на Цветанов ли я носехте тази торба? Излезте и кажете: какво правехте с тази торба?! Ние си говорим тук за ЦИК, за избори си говорим и да дадем ръководни постове на ГЕРБ! Пълен абсурд! Пълен абсурд! Излезте и ни кажете какво правехте с тази торба! Бяхте толкова нагъл, че когато се обсъждаше Изборният кодекс, Вие говорехте за дебелината на бюлетините – колко грама на квадратен сантиметър да бъде дебела бюлетината. Вие излязохте и казахте: „Не е толкова важна”. За Вас е важна, защото колкото са по-тежки бюлетините, повече се носят. (Ръкопляскания от „Атака”.) Излезте и кажете! И сега излизате на тази трибуна и ни говорите какви трябвало да бъдат правилата, кой трябвало да бъде избран. Абе хора, ало, живеем в България – прекрасно знаем как се правят избори, и Вие как ги правехте изборите!

на „Атака” е да няма ръководни постове, дадени на ГЕРБ. Това трябва да направим. Просто ще отговаря на действителността това нещо. Не можем да дадем на тази партия да решава как да се провеждат избори в България. Нещо друго. Дава се пост в Централната избирателна комисия на Синята коалиция. Коя е тази Синя коалиция, някой знае ли? Кой я представлява тази Синя коалиция? Кой? Кой? Кой я представлява тази Синя коалиция? Кой? Реформаторският блок, соросоидчетата по улиците ли я представляват тази Синя коалиция? Този въпрос трябва да го разгледаме, защото отсега Ви казвам, че Президентът Плевнелиев, избраният с измама, ще даде поста на някой от неговите колеги от Реформаторския блок. Това също трябва да се види и трябва да се регулира по някакъв начин. Максимално трябва да бъдат орязани възможностите на президента да манипулира изборния процес и съответно – на партия ГЕРБ. Благодаря Ви, господин Чуколов. Желаещи за реплики? Имаше много подвиквания – да видим сега кои ще репликират. Заповядайте, уважаеми господин

След като една антиевропейска партия иска да зададе дневния ред в този Парламент, какво правите, колеги? Аз се обръщам към БСП и ДПС.

Не може такова говорене в този Парламент! Вижте си рейтинга, колеги управляващи!

се опитвате да вмените на уважаемите колеги и на гражданите на България, че ГЕРБ е извършила манипулации. Аз нямам информация някъде да е осъден купувач на гласове от Партия ГЕРБ, поне аз нямам такава информация, но преди един месец Ломският съд осъди двама Това са бившият председател на областната структура и сегашният председател на тази структура. Единият от тях беше дори заместник-областен управител по времето на тройната коалиция. Другото, което искам да кажа, е, че с увеличаване броя на членовете на ДПС в Избирателната комисия и с това, което се е случило в съда, се създава една голяма вероятност да се случат такива неща, каквито са се случили на предишните избори. И трето нещо, което искам да кажа, е, че вероятно всички знаят каква е важната роля на Политическа партия „Атака” в този Парламент и как започна работата на този Парламент. Всички ние знаем как се взеха решения за кворум. Вероятно купуването на гласове е преминало в една нова висша форма – купуването на цели партии. Благодаря.

има дори и Решение на Конституционния съд дали те са законосъобразни или не, дали са противоконституционни или не, така че си спестете тази риторика, с която облъчвате не само залата на Парламента, но и нашите гости най-младите посетители. Господин Чуколов, когато заставате пред Парламента и говорите толкова пламенно затова дали има осъдени от „Атака” за купуване на гласове и дали някоя телевизия е отразила купуване на гласове от членове на „Атака”, бих Ви казала само едно

ЧУКОЛОВ (Атака): Тези, които в предния Парламент купувахте, не гласове, Вие, дето гласове купувахте, депутати купувахте, които властта Ви две години се крепеше на това, че бяхте накупили на кило депутати, Вие сега да ми обяснявате за демокрация?! Боже!

правете си го. О’кей, някой може и да Ви се върже на това. Правете го, щом Ви харесва. Правете го, обаче това не е състоятелно, защото то просто прозира истината, че ние просто от „Атака” Ви казахме: „Повече няма да бъдете на власт!”. Ние Ви го казахме! Ние го направихме!

То е елементарно това. Говорим за истината. Тука говорим за това, което трябва да се направи в България. Трябва да има честни избори, затова сме се събрали тук, затова е това заседание – да има честни избори. Затова избираме Централна избирателна комисия, която обобщава резултатите, която се грижи за това да има честни избори, хората да знаят, че има честни избори, за да отидат да гласуват, за да се чувстват граждани на тази страна. Нали така? Как ще има честни избори, когато в тях някакъв фактор сте Вие от ГЕРБ? Много трудна работа е това. И тук се обръщам към ДПС също – пределно съм наясно как и ДПС прави избори, как и БСП прави избори. (Шум и реплики.) Не, не! Тук хубаво ми го казахте. Опитахте се да избягате с някакви евтини реплики. „Атака” винаги я гледат под лупа, всякаква глупост, която може по наш адрес да се каже – се казва. Гледа се, екстраполира се това нещо, преувеличава се това нещо. Да сте чули: „Атака” купи един глас”. Ами, няма такова нещо. Нашите хора от „Атака” са си членове на секционните комисии, вършат си работата. Следят изборите, за да няма нарушения. Това е положението, уважаеми членове на ГЕРБ, и така ще гласуваме ние. Така гласувахме. Така винаги сме гласували. Следим си нещата да се случват по правилния начин, обаче, щото тук ползваме репликата, то не е много по темата, но ползваме репликата. Казвате: „Атака” – какъв кворум?”. Вчера държавата започна процедура по отнемане на лиценза на ЕРП-тата. Има ли някой в тази зала, който изпитва някакво съмнение, че „Атака”, ако не беше, „Атака”... (Силен

Винаги се усеща с децибелите в залата. Заповядайте, уважаеми господин Цветанов. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми млади гости, които днес сте тук! Това, което се случва в Българския парламент е по вина на председателстващия днешното заседание, защото Вие позволихте да има обидни квалификации към президента на Републиката. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, обяснете се лично. Ако имате процедура по начина на водене – можете пак да вземете думата. Взели сте думата за лично обяснение. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да, защото ако Вие водехте правилно заседанието нямаше да се стигне до моето лично обяснение, защото може би нямаше да се позволи да се цитират неверни твърдения от тази парламентарна трибуна. Бяха направени внушения за 2011 г., но колегата Десислава Атанасова каза, че има произнасяне на компетентните институции за легитимността на тези избори. Но никой не говори за 2013 г., за внушенията и манипулациите, които бяха направени от един сигнал, внесен от Мая Манолова (шум и реплики от КБ), и това, което днес наблюдаваме в държавата и което всъщност „Атака” направи, за да има това правителство и това мнозинство. Да, действително може би „Атака” не са купували, но защо да купуват, при положение че в условията на Четиридесет и второто Народно събрание те могат да бъдат много лесно продадени и купени, за да може да бъде съставено това правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако не беше този лъжлив сигнал, който вече беше доказан и от съда, който прекрати това производство, внесен от Мая Манолова, цялата кампания и всичко, което се случи в деня за размисъл, стигнахме до това, което днес наблюдаваме като управление и като мнозинство. Вие просто искате отново да постигнете някакви служебни победи с подобно задкулисие, което правите с Парламентарната група на „Атака”. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Уважаеми господин Цветанов, не е лошо да си опресните познанията по правилника на Народното събрание. Личното обяснение се прави, когато човек е засегнат. Имате възможност, групата Ви има време, да се изкажете и просторно да развиете тезите, които представихте, но не в лично обяснение, а в изказване.

че във Ваше присъствие се случва това, наречено дебат. С още по-голямо извинение и неудобство към младите колеги, които са там. Но, господин Миков, за да допуснете тези груби нарушения на правилника, аз Ви разбирам – Вие се разсеяхте, имате гости от Вашия избирателен район и това е обяснимо. На всички ни са гости, но Вие като по-близък с тях се развълнувахте и заради това допуснахте груби нарушения на правилника. Ако за един народен представител е допустимо от време на време да си опреснява текстовете, като ги прочита, за Вас е задължително, господин председателю, най-вече когато налагате дисциплинарни санкции. Кажете ми на какво основание изгонихте народен представител от пленарната зала? Кой текст, коя точка, какво направи той, за да го отстраните от пленарната зала?! И след това Ви питам: когато тук говори народен представител, обижда държавния глава, обижда народни представители от парламентарни групи, имате ли право въобще да му обръщате внимание и забележка? Нямате такова право, аз да Ви опресня, преди да сте си прочели текстовете от правилника, а имате възможност него да отстраните от залата, но нямате смелостта и решимостта да спазвате стриктно правилника. Налагате санкции и правите забележки така, както Ви е удобно. Да, полезно е да сте строг, полезно е да си спазвате правомощията, но ги спазвайте съобразно текстовете – такива, каквито са разписани в правилника.

Има право да обжалва отстраненият колега. Беше му наложено наказание и преди известно време от господин Имамов

вчера: „Спорът около това кой да излъчи един от членовете на Централната избирателна комисия в никакъв случай не помага за това обществото да възприеме Централната избирателна комисия като надпартиен експертен орган

защото това ще даде много лош сигнал към българските граждани и ще постави под съмнение началото на дейността на Централната избирателна комисия.” Съжалявам, че не Ви го прочетох по-рано.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В последните дни, по инициатива на ГЕРБ, сме вкарани в един абсурден спор спор, който се пренася в пленарната зала, спор за разпределението уж на членовете на Централната избирателна комисия между парламентарните партии, но на практика спор за това да спази ли Президентът закона, или не, да спази ли Президентът Росен Плевнелиев изискванията на Изборния кодекс, или не. Уважаеми колеги, какво е разпределението на местата между парламентарните партии в Централната избирателна комисия е въпрос, който е уреден по безспорен начин в Изборния кодекс. За тези от народните представители и за българските граждани, които следят този дебат пред телевизорите, ще прочета само текста на една алинея от Изборния кодекс – чл. 46, ал. 8, която казва,

се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.” Тоест 19 членове ЦИК, 4 членове ръководство, стават 15, двама членове, излъчени от НДСВ и „Синята коалиция”. Предизвикателството пред държавния глава е да разпредели между четирите парламентарни партии членския състав от 13 души, тоест той трябва да извърши едно изключително просто математическо действие – да прецени как парламентарните партии според броя депутати, разпределени в 240 места, ще се разпределят при същата пропорция в 13 места членски състав на ЦИК. Абсолютно проста сметка за всяко дете. За тези от Вас, които имат джобни калкулатори, ще дам простия алгоритъм: броят на депутатите на една парламентарна група, например на ГЕРБ 96 според първоначалното им влизане в Парламента върху 240 по 13. По същия начин можете да сметнете квотата на Коалиция за България: 84 върху 240 по 13. По същия начин за „Атака”: 23 върху 240 по 13, и съответно за ДПС. Абсолютно проста сметка, която приключва с абсолютно прост резултат! Недоумявам как текст от Изборния кодекс, който е абсолютно разбираем, как една сметка, която може да бъде сметната и от третокласниците, предизвиква толкова дебати до пленарната зала, в пленарната зала и на практика мотивира президента Плевнелиев да отправи това обръщение към българското народно представителство. Всъщност тук ще припомня, че по време на дебатите за Изборния кодекс тази алинея, този текст не предизвика никакви спорове между парламентарните групи. Този текст не е и сред текстовете, върнати от президента. Няма аргументи за някаква неяснота. Всичко е просто, ясно, разбираемо и би следвало да се приведе в действие. Само че в един хубав момент след приемането на Изборния кодекс, след стартиране на процедурата за избиране, съответно назначаване на членове на ЦИК, ГЕРБ реши, че местата, които ще получи в новата Централна избирателна комисия, не ги устройват, че искат допълнителен бонус към това, което законодателят им дава, впрочем направено и с тяхно участие. Аз, честно казано, не съм изненадана от това поведение на ГЕРБ. Те са свикнали да искат всичко, независимо дали им се полага, независимо дали се допуска от закона. Така управляваха, така се държат като опозиция. Но аз не разбирам президента Плевнелиев. Не разбирам неговите терзания. Не разбирам защо той не си дава сметка, че в момента е изправен пред поредният тест по демокрация, който този път трябва да издържи пред очите на цялото българско общество, не за да покаже, че е Президент, който се е еманципирал от политическата сила, която го е издигнала, не за да покаже, че Росен Плевнелиев се е еманципирал от ГЕРБ, а за да покаже, че за българския Президент демокрацията е над всичко, че уважава правилата, че уважава законите, че уважава принципа на правовата държава, да докаже, че като Президент за него върховенството на закона, в случая на Изборния кодекс, е над всичко. Всъщност вчера в една от новинарските емисии – предполагам, че и Вие сте проследили посещението на Плевнелиев в Обединеното кралство – самият той във връзка със ситуацията в Украйна отправи призив, цитирам конкретно: „Призовавам политическите сили да спазват върховенството на закона”. Е, питам аз: не е ли редно самият Президент да даде личен пример, просто като спази закона, като уважи принципа, който той прокламира – за върховенството на закона. Разбрах от друга страна, а предполагам, че и Вие вече разбрахте – след като председателят съобщи обръщението на президента, разпространено от неговия Пресцентър, че Президентът Плевнелиев очаква постигането на консенсус между парламентарните групи по отношение на една гражданска кандидатура. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Президент! Коалиция за България излъчи не една Ние излъчихме три граждански кандидатури. На практика половината от членовете в ЦИК, на които имаме право, са номинации на гражданското общество. Тоест ние дадохме знак, че наистина искаме Централната избирателна комисия да бъде надпартиен орган, който ще спазва закона,

които са защитавали каузата за честни избори, които ще я защитават както и досега, бивайки членове на един толкова важен орган. На практика ние показахме нашата решимост решимост да подкрепим граждански кандидатури в ЦИК. Какво още да направим?! Мисля, че на ход в този дебат е ГЕРБ, които могат поне веднъж да направят компромис с партийния си интерес и да се подчинят на разпоредбите на закона. На ход е и Българският Президент в предстоящия тест по демокрация, който цялото българско общество

Има ли спор, че председателят, двамата заместник-председатели и секретаря на Централната избирателна комисия по аргумент от ал. 3 на чл. 46 са членове на комисията? Има ли спор по този момент? Няма. Има ли спор, че всеки един от тях трябва да бъде излъчен от различна парламентарна група, поради което няма как в ръководството да се спази съотношението между политическите сили? Няма. Казва ли ал. 8, че съотношението между членовете трябва да бъде такова, каквото е между политическите сили, със сметката след като се изключи ръководството, защото там важи друг принцип? Казва ли го? Казва го! Ясно е, че с един калкулатор всеки по алгоритъма „първоначална бройка на Коалиция за България 86, делено на 240, колкото е броят на цялото Народно събрание, умножено по 17”, госпожо Манолова, а не по 13, по 17, защото толкова са членовете на ЦИК, които се излъчват от парламентарно представените партии. Те са 17, в това число и ръководството. И не може да игнорирате съотношението и пропорцията, като не държите сметка за членовете на ръководството, като повтарям за n-ти път днес в тази зала, между тях само не трябва да има спазване на тази пропорция, защото няма как между четирима души да се спази тази пропорция. Това е казано с нормата на Изборния кодекс и тя е брилянтно ясна! Аз се надявам Президентът твърдо да спазва и да се придържа към Изборния кодекс, към закона, и да не взема предвид това гласуване, което Вие с Вашето мнозинство вероятно ще направите по отношение на точка втора – абсолютно недопустимо, извън процедурната възможност за гласуване днес, извън правомощието на Народното събрание, а обратно, в нарушение компетентността на държавния глава. Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, искам реплика по това спорили ли сме или не сме спорили по статута и правилата, касаещи Централната избирателна комисия. Мисля, че във всички формати и на временната комисия, включително и на дебатите в залата, включително и на първо четене, защото това го изведохме като принципен въпрос, ние изрично правихме коментари относно проблемите, които ще създаде първоначално предлаганият от Вас модел на конституиране, редактиран впоследствие, дирейки вероятно някакъв компромис. Дирейки компромис, в крайна сметка действително се създаде хибрид, в който има множество неясни правила. Неяснотите ще продължат. Неяснотите ще продължат в целия мандат на работата на ЦИК. Добре, че не стигнахме до абсурда да имаме кандидати за ЦИК, които са публично изслушани и такива, които не са публично изслушани. Това беше правна възможност, която изрично беше заложена в нормата на чл. 50. Не е ясна ал. 8. От От обстоятелството и факта, че и Вие, и госпожа Цачева спорите за базата, по отношение на която да се отнесе пропорцията, не е ясна. Тъй като в този случай Вашето мнозинство беше законодателят, защо не го изяснихме?!

Това е комичното – че този комикс почва вече да проявява своите недостатъци. И това е резултат от подхода, по който се състави набързо, хвърляйки прах в очите на хората, че, видите ли, широко обществено съгласие има около този нормативен акт. Изборният комикс на БСП, повтарям, защото това е внесеният от БСП изборен комикс, беше съставен на принципа клъцни от тук, срежи от там, сложи, махни малко, преформирай. Затова се получи така. Изслушахме „Радините вълнения” преди малко от колежката, на която правя реплика, но това е резултат от

Уважаеми колеги, като слушам баталните защити, които ГЕРБ се опитва да направи на искането си да получи служебно предимство в ЦИК, Цецка Цачева), абе какво мислят членовете, излъчени от ГЕРБ в новата Централна избирателна комисия? Каква е тази баталия за един член, който очевидно не се полага на политическа партия ГЕРБ. Уважаеми колеги, за тези, които следите този дебат, МАНОЛОВА: Текстът е абсолютно ясен: „Президентът назначава членовете на Централната избирателна комисия извън тези по ал. ал. 7.”. Тоест извън ръководството. Този текст е пределно ясен и за неюристи, и за малки деца, които биха го прочели. „Извън”, а не „включително”. Има разлика между двете думи и това има своето обяснение. Защото за първи път има два органа, които се произнасят по състава на Централната избирателна комисия – Парламентът, който избира ръководство, и президентът, който назначава членския състав. Естествено, че съотношението, което трябва да спазва президентът, е по отношение на членовете, които той назначава. Това е логично и нормално и това е причината този текст да изглежда по този начин. Защото, представете си че някоя от политическите партии, като имам предвид как се държат ГЕРБ в Парламента, изобщо не излъчи своя номинация за член на ръководството. Тогава как ще възпроизвежда президентът съотношението между парламентарните сили в членския състав?! Това неслучайно е написано по този начин и е ясно, и разбираемо за всяко дете. За справка припомням, че текстът на Изборния кодекс „Фидосова” казваше изрично, че парламентарно представените партии и коалиции от партии правят предложения „за 19, включително” „включително ръководство”, а тук е казано „извън”, защото там имаше един орган, който назначава, а тук има

за да защитят една абсурдна теза, която да им осигури, според тях, някакво служебно предимство. И тук асоциацията, която навява господин Лазаров, изкушавам се да му подскажа, че

В основата на думата „комикс” са движещи се картинки. В случая движещи се карикатурни депутати от ГЕРБ, които се опитват да защитят незащитима кауза.

На Вас говоря, лично обяснение по повод Вашето изказване. Вие давате съвети, Вие изпитвате, Вие четете кодекса, изпитвате президента. Не, това не е на „Рада госпожина” театрото. В случая Вие се представлявате като „Киряк Стефчо”.

на пръв поглед тази дискусия внушава, че става дума за много сложен юридически казус. Толкова време губи Народното събрание. Ще Ви кажа за какво става дума. Става дума за така нареченото „просто тройно правило”. Не знам в кой клас се учи.

Това е загубеното време на Народното събрание. Що се отнася до твърдението за противоконституционност на втора точка, без да съм юрист, ще Ви обърна внимание на обстоятелството,

Уважаеми господин Имамов, аз напълно разбирам Вашите усилия да да представите, да обясните някои прости математически правила на Парламентарната група от ГЕРБ. Вашето усилие на професор заслужава уважение, но, според мен, напразно се хабите, защото тук ще си позволя да използвам думите на същия герой, който беше назован от колегата от ГЕРБ, същият „Киряк Стефчо”, който казва в същия роман: „Лошо е преподавано”. Очевидно лошо е преподавано и лошо е усвоено. На прости математически правила, на прости правни норми и на просто етично и нормално човешко поведение по отношение на изказващата се група от ГЕРБ.

Да, наистина като гледат как се води и как Вие тълкувате Вътрешните правила, много обективно се води. Тук говорим за прости неща. Не можах да разбера, може просто да обясните каква беше тази реплика на госпожа Манолова и към кого беше. Аз не я разбрах. Но, господин Имамов, казахте за губенето на времето. Няма по-просто нещо от това да преброиш кворума в залата. А Вие тогава това просто нещо като професор не го свършихте или умишлено

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Имамов, казахте, че Президентът може да прави каквото си иска, с което не съм съгласен.

Господин Велчев, ако бяхте ученик или студент, за отклоняване от темата се пише двойка, категорично. Вие не говорихте по темата!